članci 155. do 157. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Ministar unutarnjih poslova, Ranko Ostojić. Izvolite ministre.

korišteni su bili pojmovi i prijedlog zakona je bio zakon o boravištu, međutim u konačnom prijedlogu zakona koji je pred vama, koji smo dostavili, zamijenili smo to pojmom prebivalište iz razloga što smo prihvatili i stav iz rasprave koji je bio ovde u Hrvatskom saboru, ali jednako tako i mišljenje ustavno-pravnih stručnjaka, a da u suštini nema bitne razlike između pojmova prebivališta i trajnog boravišta, odnosno da je samo razlika u imenu, a ne i u biti stvari i s obzirom na uvriježeni naziv ovog instituta u našem pravnom poretku zbog pravne sigurnosti, jasnoće i pravnog poretka bilo uputno upravo staviti i koristiti pojam prebivalište. Stoga je pred vama Konačni prijedlog zakona o prebivalištu. Djelomično smo izmijenili odredbe članka 6. koji se odnose na utvrđivanje prebivališta beskućnika. Te izmjene su izvršene kako bi se beskućnicima koji nemaju prebivalište i nemaju uvjete za prijavu prebivališta rješenjem utvrdilo na adresi ustanove socijalne skrbi ili kod drugih pružatelja usluga smještaja jer je to jedina adresa s kojom ta kategorija osobe ima neku vezu. Da pojasnim, jasno je da ustanove socijalne skrbi nisu stambeni objekti ili adrese na kojima se može prijavljivati prebivalište u smislu definicije prebivališta kao što je to u članku 2. stavak 1. predloženog zakona. Ali u ovom slučaju se i ne radi o prijavi prebivališta od strane beskućnika, nego utvrđivanje prebivališta rješenjem policijske uprave ili postaje kako bi beskućnik na temelju utvrđenog prebivališta mogao ishoditi osobnu iskaznicu kao osnovnu identifikacijsku ispravu i ostvarivati određena prava koja proizlaze iz prebivališta. Također, dodana je odredba osobama koje prijavljuju prebivalište i boravište kod druge osobe, odnosno kod stanodavaca moraju pribavit i suglasnost stanodavca za prijavu. time se štiti pravo stanodavca, te se onemogućava da treće osobe bez njegove suglasnosti na adresi nekretnine koju on posjeduje prijave prebivalište i boravište kao što je i do sada bio slučaj. Kako suglasnost koju stanodavac da osobi koja daje stan na korištenje nije garancija da će ta osoba stvarno prijaviti prebivalište ili boravište dodana je odredba kojoj je stanodavac obavezan u roku od 15 dana od dana kada je stan dao drugoj osobi na korištenje, na razdoblje duže od 3 mjeseca dostaviti mjesno nadležnoj policijskoj upravi ili postaji podatke o osobi koji je dao stan na korištenje, te mjesto i adresu na kojoj se stan nalazi. Policijska uprava i postaja te podatke evidentira u zbirci podataka o prebivalištu i boravištu. Također, konačnim prijedlogom zakona o prebivalištu uređeni su postupci odjave po službenoj dužnosti iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu osoba koje se ispostavi da na prijavljenoj adresi nisu nikad živjele kao i osobe koje su živjele na adresi prijavljenog prebivališta ali su odselili u neko drugo mjesto u RH ili iselile iz RH, a nisu prijavile promjenu prebivališta, odnosno odjavile prebivalište u RH. Kako Kako bi se izbjegle upravo određene nedoumice koje su iznesene u raspravi povodom prvog čitanja odnose se na brisanje prijave prebivališta u zbirci podataka o prebivalištu i boravištu. U konačnom prijedlogu to smo izmijenili na način da umjesto pojma "brisanje" koristi se pojam odjave po službenoj dužnosti. Naime, osobe koje su u provedenom postupku za njih se utvrdi da ne žive na adresi prijavljenog prebivališta neće se izbrisati iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu kao da nikad nisu bile evidentirane u toj zbirci, nego će se tim osobama u zbirci podataka o prebivalištu i boravištu evidentirati datum kad im je po službenoj dužnosti na temelju članka 12. zakona odjavljeno prebivalište. Osobni podaci osobe ostat će i dalje evidentirani u zbirci podataka o prebivalištu i boravištu. Ali od dana odjave po službenoj dužnosti osoba neće imati prebivalište na području Republike Hrvatske sve do dana kada ponovo ne prijavi prebivalište u mjestu u kojem se stvarno nastanila ukoliko se ona nalazi na području Republike Hrvatske. Ja sam evo naveo najvažnije izmjene koje su bile. Moram također istać da amandman koji je bio tehničke prirode istaknut na Odboru za Poslovnik, Ustav jednako tako i na Odboru za zakonodavstvo mogu odmah reći da sam predložio da bude prihvaćen. Vidjet ćemo hoće li Vlada to prihvatiti. Ja vjerujem da i takve sugestije koje su bile u popravku naravno da su dobro došle. Vjerujem da će bit još tema nakon šta bude rasprava. Bit ću u prilici odgovorit na eventualna još dodatna pitanja vezan za Konačni prijedlog Zakona o prebivalištu. Ja se zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Na redu su klubovi. U ime Hrvatskih laburista – stranke rada kolega Branko Vukšić.

I prijašnjih nekoliko zakona uputili smo pohvale zakonodavcu što je i uvažio i primjedbe i što je zakonodavac napravio jedan veliki korak naprijed. Ovaj zakon je primjer, znači Konačni prijedlog zakona o prebivalištu na koji gotovo da nemamo primjedbe, gotovo sve ono što smo predlagali kao klub Hrvatskih laburista zakonodavac je uvažio i mislimo da takav zakon u ovom konačnom tekstu tekstu je prihvatljiv i nadam se da će tako praksa biti uvažavana na taj način i u buduće. Ja se zahvaljujem. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Klub SDP-a i kolegica Vesna Fabijančić Križanić. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, ministre. Evo klub SDP-a će se također pridružiti pohvalama i uopće cijelom tijeku po kojem je donošen ovaj zakon sa jednom vrlo širokom i prethodnom raspravom i samom raspravom. I naravno osluškujući sve kvalitetne primjedbe koje su u konačnici i uvažene. uvažene. Dakle, Konačan prijedlog zakona koji je pred nama predstavlja preduvjet svakako prvenstveno suzbijanja raznih zlouporaba kojih smo se možemo tako slobodno reći nauživali proteklih godina, zlouporaba koje su i puno puta skupo koštale. Godinama smo govorili i bili svjedoci brojnih nepravilnosti i malverzacija kad je u pitanju prijava prebivališta i boravišta. Često se događalo da ljudi imaju osobne iskaznice s lažnim adresama, a Ministarstvo unutarnjih poslova ne može ih odjaviti s te adrese bez njihovog osobnog zahtjeva. Sada važeći zakon ne pruža opciju brisanja ili odjave osobe iz evidencije po automatizmu ili po službenoj dužnosti. Čak i kada se nedvojbeno utvrdi da je neka osoba iselila iz Hrvatske ili da ne stanuje na prijavljenoj adresi važeći zakon ne poznaje mogućnost automatskog brisanja ili odjave osoba iz policijske evidencije po službenoj dužnosti. Dakle, pred nama je konačni prijedlog koji se predugo pokušavao donijeti. Iako se godinama znalo da je reguliranje ove problematike preduvjet onemogućavanja zlouporabe prava koja proizlaze iz prebivališta i boravišta, preduvjet za sređivanje dovođenja u red popisa birača nije bilo političke volje da budemo vjerodostojna država s vjerodostojnim institucijama. Toj tvrdnji idu u prilog mnogobrojni podaci. Kao recimo, naime oko 190 tisuća hrvatskih državljana izvadilo je putovnicu u inozemstvu, a uz putovnicu nisu izradili i osobnu iskaznicu, a uz putovnicu osim što nisu izradili osobnu iskaznicu premda imaju i sada prijavljeno prebivalište u Hrvatskoj. Od tih 190 tisuća hrvatskih državljana za 60 tisuća osoba istekla je osobna iskaznica od čega je samo 3800 tražilo produljenje dok čak 40 tisuća osoba nikada nije niti zatražilo osobnu iskaznicu. S druge strane u Ministarstvu uprave pretpostavljaju da je na popisu birača između 300 i 500 imena viška i to bez dijaspore. Među njima su i osobe koje u RH nisu nikada osobe koje u RH nisu nikada niti živjele ali su prijavljene, osobe koje su nekada živjele u Hrvatskoj, odselile se i nikada nisu odjavljene. Ovaj zakon je važan jer se njegovom provedbom može dovesti u red i popis birača koji će se moći usporediti s popisom stanovništva te se nadamo da će sljedeći lokalni izbori biti regularniji jer svaki hrvatski državljanin ima pravo glasa. Problem popisa birača nije problem ostvarivanja prava glasa nego mjesta na kojem se ostvaruje to pravo glasa. Što se tiče lokalnih izbora tu svi hrvatski državljani nemaju pravo glasa nego samo oni koji imaju prebivalište u pojedinoj jedinici lokalne samouprave. Problem biračkih popisa je problem regularnosti lokalnih izbora u pojedinim općinama i gradovima. To što navodim je problem regularnosti a s druge strane pitanje pitanje fiktivnih birača i nije samo pitanje popisa birača jer se ljudi, odnosno državljani i građani u RH nisu prijavili da bi bili na popisu nego su mnogi se prijavili da bi ostvarili neka prava temeljem prijave prebivališta. I stoga je doista bitno donošenje ovog zakona koji je nakon što je provedena rasprava, nakon što su usvojene određene primjedbe i usvojeni određeni prijedlozi smo došli do kvalitetnog prijedloga. Ono što je izuzetno bitno je to da se ovim zakonom stvaraju preduvjeti za sređivanje kaosa u kojem sada po važećem zakonu ne postoji mogućnost kao što sam već ranije najavila odjave prebivališta osobe bez njezinog osobnog zahtjeva. Stvaraju se preduvjeti da neće biti pravilo već izuzetak da osoba koja nema nikakve veze s prijavljenim prebivalištem jer ne stanuje na prijavljenoj adresi i dalje ima ispravu u kojoj je adresa na kojoj ne stanuje i ostvaruje pravo koje proizlazi s osnova tog prebivališta. Evidencija prebivališta i boravišta građana mora odgovarati stvarnom stanju nastanjenja građana. Na prebivalištu se temelji niz prava predviđenih posebnim propisima, propisi o socijalnoj skrbi, propisi o zdravstvenoj zaštiti, porezni propisi i mnogi drugi. Evidencija u uređenoj državi uvijek odgovara stvarnom stanju. Ovaj konačni prijedlog zakona je ostvarenje preduvjeta za uređenu državu i vjerodostojnost njezinih institucija i stoga ćemo podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala vam lijepo. Sljedeći je klub HDZ-a. U ime kluba će govoriti Davorin Mlakar i Andrej Plenković. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Možda neobično, ali dozvolite mi da u ovom govoru ispred kluba HDZ-a prvo pozdravim jednu namjeru i rezultat koji je Vlada postigla, a to je činjenica da je za drugo čitanje, ovo je doduše zakon u prvom čitanju bih tako rekao jer je u prvom čitanju zakon bio o boravištu gdje je Vlada nastojala rastumačiti da je termin trajnog i privremenog boravišta nešto bolje nego što je sada zakonski termin ponovno vraćen da se radi o Zakonu o prebivalištu. I s te strane stvarno dužni smo pohvaliti Vladu jer čini mi se da su naše primjedbe da je prebivalište, a upozoravali smo na to, izmjenama Ustava u članku 45. postalo i ustavni termin, da je puno kvalitetnije rješenje kao terminološko razlikovanje od mjesta gdje povremeno ili privremeno boravite pa će to ostati boravištem, a da ono mjesto gdje ste se trajno nastanili bude prebivalište bez obzira na ranije diskusije nekih kolega čini nam se da je ovo jako dobro rješenje i pozdravljamo spremnost Vlade da je prihvatila naše primjedbe i da je izmijenila zakon i u nazivu, dakle u samom nazivu zakona, a onda i u terminima koji su već rekao bih udomaćili se i u teoriji i u praksi. Vjerojatno su se kao što piše u obrazloženju savjetovali sa ustavno-pravnim stručnjacima i za pohvalit je to da Vlada nije tvrdoglavo inzistirala na terminima koji bi mogli samo dodatno komplicirati rješenja. Što se tiče ovoga što je govorila i kolegica ispred kluba SDP-a, mi smo također pobornici toga da jednom konačno riješimo preduvjete jer tako vidimo i ovaj zakon o prebivalištu da bimo sutra odnosno nažalost čini mi se već danas razgovarali i o registru birača jer je izmjena u Zakonu o prebivalištu preduvjet izmjene Zakona o registru birača i konačnog sređivanja popisa birača. Međutim bez obzira na hvale vrijedne napore Vlade, imamo nekoliko prijedloga s obzirom da je drugo čitanje voljeli bismo da Vlada pokuša i te odredbe zakona doraditi jer mi nam se čini da bi time zakon mogao biti još bolji. Naime ovaj zakon je uveo nešto novo a to je mogućnost da se po službenoj dužnosti mijenja registar prebivališta što do sada zakonski nije bilo moguće iako nije bilo osobne prijave promjena prebivališta, nije se moglo utjecati na kvalitetu podataka o prebivalištu koja su vodila nadležna tijela. Ovog puta i to je bio prijedlog i zakona još za vrijeme Vlade gospođe Jadranke Kosor, bio je prijedlog da se po službenoj dužnosti može brisati iz registra prebivališta osobe za koje se ne dvojbeno utvrdi da one ne prebivaju na adresi koja je prijavljena odnosno koja se nalazi u registru. Međutim ta ovlast je shvaćena možda ipak malo preširoko i zbog toga smo željeli uputiti par prijedloga kako bi se možda ovaj zakon u tom dijelu doradio. Naime člankom 12. propisana je mogućnost da se po službenoj dužnosti donosi rješenje o odjavi prebivališta osobama koje to same nisu učinile ako se terenskom provjerom utvrdi da osoba stvarno ne živi na prijavljenoj adresi ili o tome bude obaviještena od strane tijela javne vlasti te drugih pravnih i fizičkih osoba ako čak i zadržimo to da je moguće da svaka fizička osoba obavijesti policijsku upravu o tome da osoba ne boravi na određenoj adresi. Pogotovo zbog takvih mogućnosti da tijela državne uprave postupaju čini nam se da nije adekvatno rješenje da onda u zadnjem stavku govorite da se protiv rješenja o tome da se nekog briše s prebivalištem na određenoj adresi može pokrenuti upravni spor a da se prethodno ne može izjaviti žalba. Očito je čim se može pokrenuti upravni spor da se radi ovdje o primjeni zakona o općem upravnom postupku mislimo da je vrijedno zadržati mogućnost da svaka osoba protiv koje bude doneseno rješenje a imat će razloga se žaliti da joj se omogući pravo na žalbu u upravnom postupku, pa tek ukoliko o toj žalbi se ne donese rješenje koje će bit zadovoljavajuće za stranke da ostane mogućnost pokretanja upravnog spora s tim da upozoravamo da je to dodatno gomilanje problema pred Upravne Upravne sudove i da će to sasvim sigurno odužiti postupak i vjerojatno donošenje konačne odluke o upravnom sporu će jako odužiti rješenje nekog pitanja, najčešće se ta pitanja postavljati vjerojatno baš pred lokalne ili parlamentarne izbore. Osim toga ovaj zakon nije riješio još jedno pitanje jer se govori samo o obvezi nekih da prijavljuju odnosno odjavljuju svoje prebivalište nije tješio pitanje svih onih naših građana koji su zbog krajnje ako hoćete financijskih razloga što je slučaj osobito za grad Zagreb i koji prebivaju u gradu Zagrebu prijavili prebivalište izvan grada Zagreba da bi time izbjegli plaćanje prireza ili nekih drugih davanja koja su propisana za stanovnike određenog područja. I osim ovih zamjerki, jedina još ali vrlo važna je činjenica da postoje osobe na koje se ovaj zakon ne odnosi. Mi smo to govorili i u prvom čitanju, dakle obveza prijavljivanja odnosno mogućnost brisanja s određene adrese vrijedi za sve osim za dvije kategorije stanovnika. Jedno su oni koji su napustili prebivalište radi privremenog odlaska izvan RH i o tome obavijestile nadležno tijelo te o razlozima privremenog odlaska priložile odgovarajuću dokumentaciju i druge su one koje su obuhvaćene programom obnove i stambenog zbrinjavanja a nekretnina im još nije obnovljena i vraćena ili nisu na drugi način stambeno zbrinute u RH. Mislimo da ovakvom uvođenjem nekih posebnih kategorija na koje se zakon ne odnosi, a da nema ni konkretnih rokova u kojim rokovima te osobe onda ta svoja prava trebaju konzumirati odnosno ostvariti čini nam se da vršite diskriminaciju u odnosu na sve ostale građane koji mogu biti obuhvaćeni primjenom ovog zakona a da neće jednostavno moći koristiti se izuzećima koja vrijede za sasvim određene grupe stanovnika. Zbog toga sugeriramo u ime kluba da predlagatelj još jednom ovu iznimku provjeri i vidi da li je moguće to riješit na kvalitetniji način. Hvala

Ključ današnjega prijedloga Zakona o prebivalištu jest naravno uređenje i na određeni način ja ja bih rekao raščišćavanje situacije koju imamo u zadnjih dvadesetak godina. I dobro je da se u odnosu između pravoga i drugog čitanja promijenio i naziv zakona i da je u njegov odredbe osobito u definicije u članku 2.vraćen pojam prebivališta i to sukladno izričaju kojeg imamo u članku 45. Ustava RH. na taj način jasnoća ovog zakona ovog bitnog Zakona o prebivalištu iz kojeg slijedi i konzumiranje niza prava hrvatskih građana pa i političkih prava bit će na primjereniji način riješeno. Ono što moramo u kontekstu ovoga zakona spomenuti i raspraviti a to je najvažnija odredba dakako i glava ovoga zakona zakona je glava 3.o utvrđivanju stvarnoga prebivališta i odjava iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu koja u odnosu na pozitivne propise daje ovlasti nadležnim tijelima, konkretno u ovom slučaju MUP-a i policijskoj upravi da po službenoj dužnosti donosi rješenje o odjavi prebivališta osobe ako se terenskom provjerom utvrdi da osoba stvarno ne živi na prijavljenoj adresi ili je o tome obaviještena od strane drugih javnih tijela ili zainteresiranih osoba. Dakle ova ex officio ovlast policijskih uprava bit će u budućnosti jedan novum jedan mehanizam koji će u odnosu na ovo što je rekao kolega Mlakar osim dvije iznimke na neki način biti mehanizam i koji će imati posljedice i na popis birača i na registar birača pa taj način i na konzumiranje političkih prava. U kontekstu ovoga zakona mislim da je važno da se osvrnemo i na neke druge recentne izmjene koje su se odnosile na biračko pravo, prije svega broj predstavnika u Hrvatskom saboru iz dijaspore. Znamo da smo imali zadnja rješenja koja su bila u početku od 12 zastupnika u Hrvatskom saboru, kasnije smo imali nefiksnu kvotu, izmjenama Ustava RH iz 2010.imamo tri zastupnika. Ovaj zakon će možda imati određen posljedice i u smislu jednoga trenda koji je sasvim jasno vidljiv, a to je da smo primjerice 2007.godine na izborima za Hrvatski sabor od preko 400 tisuća registriranih birača u inozemstvu imali izlazak oko nešto više od 90 tisuća birača. Na izborima 2011.taj broj se znatno smanjio. Bilo je svega nešto preko 20 tisuća birača. Na referendumu o članstvu u EU taj je broj bio još manji. To govorim u kontekstu činjenice da smo politikom omogućavanja građana hrvatske nacionalnosti da steknu državljanstvo u godinama koje su iza nas išli za tim da imaju politička prava i da imaju mogućnost sudjelovanja u političkom životu RH ovim ovim potezima koje sam naveo vidi se da se u praksi ipak interes osobito činjenicom a je glasovanje omogućeno isključivo u diplomatskim misijama i konzularnim uredima to pitanje na određeni način dovelo u situaciju da je sve manje i manji broj ljudi koji ta prava koriste. Prema tome, rješenja koja su trenutno predložena sigurno će imati efekta i na one trenutke tzv. prekograničnog karaktera gdje su neki ljudi možda imali prebivalište i u RH, a nisu na određeni način tu bili trajno nastanjeni sukladno definicijama koje su danas. Zato bi bilo dobro da se upravo ove iznimke o kojima je govorio kolega Mlakar izanaliziraju i da ministarstvo vidi da li su ova rješenja koja su danas na stolu najprimjerenija. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Na redu je klub HDSSB-a i kolega Dinko Burić.

Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovani gospodine ministre, kolegice i kolege. Iako nisam na redu, moram to naglasiti, nisam na redu za U svakom slučaju današnji prijedlog zakona mora se priznati da je uvažio dosta primjedbi u odnosu na prvobitni prijedlog i s te je strane to je dobro. Međutim ja ću biti kratak i jasan što se tiče Kluba zastupnika HDSSB-a. ovakav prijedlog zakona koji je ostao imali smo i na odboru sada malo prije raspravu koristili su se termini diskriminacije, diskriminiranja i slično, kao što su se koristili argumenti da je osnovni cilj ovog zakona uvesti reda u problematiku koja je kako je to već više puta rečeno pa evo i sada nazočna već dvadesetak godina. Smatram da se ovakvim prijedlogom zakona ne uvodi red na način na koji da uistinu želimo uvesti reda bismo to onda i mogli napraviti. Cilj je ovoga zakona stvoriti pretpostavke za ostvarivanje prava na glasovanje i to treba jasno i glasno reći. Ako se i ne može reći da je on diskriminirajući ja ću ponovit izraz koji sam evo evo i u raspravi na Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost rekao, onda on može biti nazvan favorizirajućim za određene ciljane skupine hrvatskih državljana. Jasno i glasno recimo, uvodi se reda i nismo mi protiv toga, neka se uvede reda, ali ovakvim zakonskim rješenjima prije svega se želi uvest reda, pod navodnicima kad su u pitanju prava hrvatskih građana hrvatske nacionalnosti u BiH. To je jasno i glasno. A s druge strane, kad su u pitanju prava hrvatskih građana srpske nacionalnosti koji žive u Republici Srbiji onda je za njih ovakvim zakonskim rješenjem zadržan u najmanju ruku status quo. E pa sad, ako ste jednima uskratili ono što su dosad imali, a drugima zadržali ista prava, a što proizlazi iz članka 12. stavka 5. mislim pa i iz članka 18. onda se to ne može reći da se ovim zakonom pristupa jednako svim hrvatskim građanima. I upravo zbog toga što je po našem mišljenju ovakvo zakonsko rješenje na štetu prava hrvatskih građana hrvatske nacionalnosti koji su hrvatski građani iako žive u BiH, koji će svoja prava na glasovanje ostvarivat odlaskom u konzulate na svega nekoliko mjesta u BiH, a s druge strane ćemo imat i dalje činjenicu da ćemo prilikom svakih izbora bili oni za jedinice lokalne ili regionalne samouprave ili za izbora za Hrvatski sabor imat situacije da će hrvatski građani srpske nacionalnosti koji trenutno žive u Republici Srbiji autobusima bit dovođeni ovdje kako bi konzumirali to svoje pravo i lijepo se vratili tamo gdje u biti uistinu mnogi od njih i ne svojom voljom trenutno žive. I ne stoji opravdanje kako treba uvesti reda kako se ne bi dozvolilo da oni koji ne žive ovdje kroje sudbinu onih koji žive u Republici Hrvatskoj. To bi bilo točno kad bi se to odnosilo na sve. Ali ako će netko autobusima dolazit ovdje na glasovanje i vratit se nazad onda će, a i nisam siguran koliko baš i svi žele uistinu povratak u Republiku Hrvatsku ali svi su dobrodošli kako je to bilo rečeno na odboru, a to je pozvao i general Gotovina, svi koji se žele vratiti trebaju se vratit. Međutim, nisam ja baš uvjeren da će svi iskoristit tu mogućnost čak i ako im se pruži. Pravo glasa prema prebivalištu dovodi u nejednak položaj hrvatske građane hrvatske nacionalnosti koji ne žive u Republici Hrvatskoj u odnosu na hrvatske građane srpske srpske nacionalnosti koji također ne žive u Republici Hrvatskoj i to treba jasno i glasno reći. I zato bi predlagatelj ovoga zakona, da je uistinu želio uvesti reda onda stavio u isti položaj sve hrvatske građane koji ne žive u Republici Hrvatskoj. Jedan od kolega je na odboru rekao ne slažem se s time da o nama odlučuju oni koji ovdje žive, a mole Boga da negdje drugdje pada kiša. Pa na ovakav način ćemo upravo i imat tu situaciju, samo će to biti samo za jedan dio hrvatskih građana i nije sad bitno koje su nacionalnosti, oni su svi hrvatski građani. I da ne ponavljam dalje, za klub HDSSB-a ovakvo zakonsko rješenje koje ne uvažava ove opravdane primjere o u najmanju ruku stavljanja u položaj ciljane skupine hrvatskih građana u privilegirani položaj, a tu mislim da ne bi bilo opet nedoumice na hrvatske građane srpske nacionalnosti koji ne žive u Republici Hrvatskoj u odnosu na drugu skupinu hrvatskih građana koji se stavljaju u podređeni položaj onda je to vrlo loše i opasno pravilo koje opet neke stavlja u poziciju da su jednakiji od jednakih. Ako želite da ovo zakonsko rješenje prema svim hrvatskim građanima bude ujednačeno, a mi se za to zalažemo, ako pravimo reda na jednoj strani onda treba pravit reda i na drugoj strani, onda ne može bit privilegiranih i oni koji su u podređenom položaju. Ili ih ostavite u istom položaju ili u jednom smislu ili u drugom smislu. Iz tog razloga Klub zastupnika HDSSB-a ovakvo zakonsko rješenje neće poduprijeti. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Imamo tri replike na vaše izlaganje. Prvi je kolega Miroslav Tuđman. Hvala gospođo potpredsjednice. Vidite, svi smo suglasni da treba uvesti reda. Međutim, imamo ako hoćete veći i ustavni nered jer postoji znači u Ustavu odredba kako hrvatski državljani koji žive u inozemstvu mogu glasati samo u DKP-ima. Time se automatski ukida ustavno pravo koje je garantirano ljudima da mogu glasati. S ovim zakonom znači povećavat će kolega Plenković je govorio o broju već izbrisanih kojima je stotine tisuća već oduzeto pravo 200 tisuća zapravo na početku. Sada će to biti još u u većoj mjeri, a s druge strane ovdje je jedna dodatna diskriminacija u odnosu na hrvatske državljane koji žive uzmimo Bosnu i Hercegovinu nego Kanadu koji imaju kuće ovdje, grade tvornice ovdje, ulažu kapital ovdje. Oni neće imati pravo niti boravišta niti prebivališta zato što se tvrde da žive u jednoj zemlji, a boga mole za kišu ili ne znam što u drugoj. Prema tome, to je samo još jedna diskriminacija koju ovaj Zakon će naprosto potvrditi, a neće izbjeći. Tako da s te strane mislim da ovaj zakon bez obzira na dobre intencije, dobre namjere naprosto u bitnome nije riješio problem, a s druge strane šalje krivu poruku svim hrvatskim državljanima koji žive izvan Hrvatske da da ne računaju više na Hrvatsku, da ne investiraju u Hrvatsku, da se ne vraćaju u Hrvatsku. Prema tome, s te strane mislim da je ovaj zakon korak natrag. **Zgrebec, Dragica Zahvaljujem. Poštovani kolega Tuđman, slažem se s vama. I to je i na tragu onoga o čemu sam u ime kluba govorio. Ili ćemo sve dovest u jednak položaj ili nećemo dovest sve u jednak položaj. Ako moraju ići u diplomatsko-konzularna predstavništva. Hrvatski građani u bilo kojoj državi izvan RH onda to trebaju i hrvatski građani neovisno o nacionalnosti u svakoj državi, a ne jedne ćemo dovozit autobusima ovdje, a druge ćemo slat da idu u Tuzlu, Mostar, Sarajevo, Banja Luku ili ne znam. Je li ima 4 ili 5 mjesta u BiH? Dosta. Jel' tako? I jasno je da na taj način njihovo pravo, ovdje se ne radi o prebivalištu i boravištu, ovdje se radi o ostvarivanju prava na glasovanje. To je poanta svega. Tko će od hrvatskih građana i na koji način i gdje ostvarit svoje ustavno pravo. Mi smo za to da to bude svima jednako ne braneći nikome da ima manje pravo sudjelovat na glasovanju. Ni oni koji autobusima dolaze imaju pravo to, hrvatski su građani. Ali onda nek' i oni idu u konzulate pa ćemo ih odredit koliko je to konzulata, pa ćemo vidjet koliko će ih doć onda na glasovanje. Kao što će bit i situacija sad sa hrvatskim građanima u BiH. Ili neka svi imaju pravo kao što su imali i do sad. Nisam ja za to da ostane ona situacija da i mrtvi glasuju. U tom smislu treba reda uvesti i to uopće nije nikakva dilema. Ali nisam ni za to da glasaju ni oni koji su po Hrvatskoj državi pucali, nikad je nisu željeli, a sad dolaze još uz dnevnicu ovdje i onda kroje nama sudbinu kako će izgledat u konačnici hrvatska vlast u Hrvatskoj. Replika Igor Rađenović. u svom najvećem dijelu, dakle uvodi red na ovom području ne samo oko glasovanja, nego oko mnogih drugih područja. Podržavam i ono što ste rekli oko toga da nije dobro da ljudi u Hrvatsku dolaze glasovati autobusima. To se isto također sa vama slažem. A kao što ste i vi sami rekli ponovit ću i ovaj dio diskusije koji smo imali na Odboru za unutarnju politiku kada ste rekli da se, dakle vaš klub ne slaže sa, dakle ovim pretposljednjim stavkom članka 12. da se, dakle neće donositi rješenje o odredbi prebivališta osobama koje su obuhvaćene programom obnove ili stambenog zbrinjavanja, a nekretnina im još nije obnovljena, vraćena ili na drugi način nisu stambeno zbrinute u Republici Hrvatskoj. Kraj citata. I ja sam tada na odboru, a i sada ću to ponoviti citirao upravo generala Gotovinu i rekao i parafrazirao onaj njegov odgovor, dakle na pitanje da li ćete vi pozvati građane srpske nacionalnosti da se vrate kući, pa kada je on odgovorio pa ne mogu ih pozvati u njihovu kuću. To je njihova kuća. E vidite gospodine Buriću, ovi ljudi koji su predviđeni, dakle ovom diskriminacijom kako vi kažete pozitivnom diskriminacijom u tom dijelu ukoliko nazovemo pozitivnom onda se mogu složiti nemaju svoju kuću. Onog časa kada će dobiti svoju kuću u okviru programa tada će biti jednaki sa svim građanima Republike Hrvatske i tada zapravo stupaju okolnosti da, da dakle u svemu pa i u glasovanju i svim drugim okolnostima budu ravnopravni i biti će građani Republike Hrvatske. Ukoliko to ne žele ovo što vi insinuirate da će se vratiti negdje tamo i moliti, živjeti tamo gdje kiša pada drukčije tada će izgubiti prebivalište jer neće živjeti na našem području. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, Dinko Burić. neću ga izbjegavati jer ovo vam uistinu najbolje odgovara svemu ovome pa zvali mi njega pozitivnom ili negativnom diskriminacijom. Zašto je uvijek pozitivna diskriminacija na štetu hrvatskih građana hrvatske nacionalnosti? Zašto? A pozitivna diskriminacija na štetu većine u odnosu na manjinu kad su u pitanju ne znam uživaoci droge. Jučer smo o tome pričali. Pa pozitivna diskriminacija kad je u pitanju homoseksualizam u u odnosu na heteroseksualizam. Pa nemojte stalno braniti nešto pozitivnom diskriminacijom. Kad su u pitanju ljudi, kad su u pitanju hrvatski građani svih nacionalnosti onda svi hrvatski građani svih nacionalnosti trebaju biti u istom položaju a na ovaj način nisu u istom položaju. Nisu u istom položaju jer jednima određujemo jedna pravila igre za ostvarivanje ustavnog prava, a drugima određujemo druga pravila igre. A postavimo pitanje, a koliko hrvatskih građana hrvatske nacionalnosti isto ima neriješeno pitanje, a ja jesam za to da se riješe pitanje i povratka i obnove kuća i nekretnina sve, za sve one koji su hrvatski građani srpske nacionalnosti trenutno izvan Hrvatske, jesam. Ali sam jednako tako da u isto vrijeme Hrvatska se itekako i to hrvatska vlast zalaže da se isti ti problemi riješe i za hrvatske građane hrvatske nacionalnosti na njihovim imanjima i u Republici Srpskoj i u Vojvodini i dalje bilo gdje odakle su silom prilika nakon stoljeća življenja na tim područjima bili primorani otići. tome, nema razlike. Jednak pristup svima. državljani RH jednaki, da ima jednakijih i manje jednakih i pri tome ste mislili na one koji imaju prebivalište prijavljeno na području RH, ali na tom prebivalištu Svi se zalažemo za uvođenje reda, ali ima još jedna nejednakost hrvatskih državljana koja je uvedena nekako između prvog i drugog čitanja u ovaj zakon, a to je kategorija osoba državnih službenika pa prema članku 3. su određene obveze glede dužnosti odjave prebivališta ukoliko se napušta RH u trajanju dužem od godinu dana i treba se prijaviti razlog zašto se napušta prebivalište itd. Ima rok u kojem se to treba učiniti. Ako napuštanje prebivališta radi privremenog odlaska izvan RH traje duže od 5 godina, onda to nakon svake tri godine treba ponovno ponovno prijavljivati. I sad kaže stavak 7. osoba iz stavka 5., pardon stavak 8. kaže obveza iz stavka 5. i 6., dakle ta dužnost prijavljivanja i odjavljivanja prebivališta ne odnose se na državne službenike koji po službenoj dužnosti u ime RH se upućuju na rad u inozemstvo niti za članove njihovih obitelji. Potpuno nelogično i meni nerazumljivo zbog čega je tomu tako. Valjda su svi građani RH jednaki i ravnopravni. Ako netko odlazi na rad u inozemstvo s nekim trgovačkim društvom onda to mora prijavljivati, ali obitelj državnog službenika to ne mora. A osim toga i nelogično je jer smisao da se prijavi da odlazim s ovog prebivališta i idem na neku drugu adresu u inozemstvu je prije svega radi pravilne evidencije. I zašto za državnog službenika sud ne bi mogao utvrditi gdje se on nalazi, a ne nalazi se u Hrvatskoj, a za svakog drugog građanina ove zemlje bi trebao utvrditi. I još nešto glede reda i nereda ja tvrdim da se nikakav red neće uvesti obzirom na prijelazne i završne odredbe ovoga zakona koji ostavlja rokove od godinu dana za dostavu podataka da li su osobe u programu obnove i stambenog zbrinjavanja pa i one druge koje su se zatekle u trenutku stupanja na snagu dužnosti. Dakle, za lokalne izbore neće nikakvoga reda biti, bit će svejedno. Zahvaljujem. Točno kolegice Lovrin, nikakve logike nema da i ne samo praviti, ajde čak i da daš državnim službenicima koji u ime recimo veleposlanicima pa ne znam predstavnicima u konzulatima. Ali kakve veze imaju članovi njihove obitelji pa oni nisu državni službenici da bi i oni bili oslobođeni članovi njihovih obitelji. Kojih? Uže obitelji, šire obitelji, rodbine do kojeg koljena? To uopće nije precizirano. Ja sam daljnji rođak veleposlanika u Velikoj Britaniji i nemam obavezu, mislim dobro ste uočili ovu nelogičnost. I kad ste rekli na kraju glede reda i nereda točno je ovakvim zakonom ne da neće biti uveden red nego će biti uvedeno još jedno pravilo nejednakosti među hrvatskim građanima i to nažalost prema njihovoj nacionalnoj pripadnosti. I to na štetu većinskog naroda što ja mislim da nije zabilježeno pa ajde ako nigdje ali onda rijetko gdje u svijetu. Osnovni problem ovog zakona je selektivnost u želji uvođenja reda. Za jedne uvodimo red, a za druge vrijedi kako god žele i kako hoće. to su temeljne primjedbe i u tom smislu klub HDSSB-a ne može ovakav pristup koji je diskriminirajući za većinski hrvatski narod, za većinski dio hrvatskih građana koji ne žive u RH ne možemo to prihvatiti. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, poštovani ministre, kolegice i kolege. Danas je pred nama Konačni prijedlog Zakona o prebivalištu. Dobro je što je predlagač zakona nakon prvog čitanja prihvatio niz naših sugestija i prijedloga što je na kraju poboljšalo ovaj zakon. Pojam prebivališta definiran je kao mjesto u kojemu se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih uz životne interese kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi. Također je definirano i boravište kao mjesto i adresa u RH gdje osoba privremeno boravi izvan mjesta prebivališta ili u mjestu prebivališta ali na drugoj adresi. Boravište se prijavljuje nadležnoj Policijskoj upravi ako traje dulje od tri mjeseca. S obzirom na to da je prebivalište i boravište definirano kao mjesto i adresa propisano je da se na adrese koje nisu evidentirane u Registru prostornih jedinica neće moći izvršit prijava prebivališta ili boravišta niti promjena adrese stanovanja. U konačnom prijedlogu zakona pobliže je definirano kada se smatra da osoba privremeno boravi izvan RH a to je u trajanju duljem od godinu dana u svrhu obrazovanja, dugotrajnog liječenja obavljanja poslova koji nisu trajnog karaktera. Vrlo je dobra odredba koja se uz ostale osobe u raznim institucijama, vojarnama, zatvorima, studentskim domovima odnosi i na umirovljenike odnosno osobe koje su smještene u domovima za starije i nemoćne osobe da mogu prijaviti prebivalište na adresama tih ustanova. To je za njih vrlo povoljno prigodom izbora jer su u tim ustanovama zbog većeg broja umirovljenika uglavnom uglavnom postavljena biračka mjesta pa te osobe nemaju problem odlaska i ostvarivanju svojeg biračkog prava. Članka 10. rješava mogući problem osobe kod prijave prebivališta kod stanodavca koja mora pribaviti njegovu suglasnost. Tako se štiti pravo stanodavca i onemogućuje da neke treće osobe bez suglasnosti stanodavca prijave prebivalište ili boravište. Tako nije sigurno da će stanoprimac i stvarno prijaviti prebivalište ili boravište dodana je i odredba prema kojoj stanodavac obvezan u roku od 15 dana dostaviti Policijskoj upravi ili postaji podatke o osobi koji je dao stan na korištenje. Članak 12. rješava i određenu nedoumicu zbog brisanja prijave prebivališta u zbirci podataka o prebivalištu i boravištu. Pojam brisanja zamijenjen je sa odjava po službenoj dužnosti to znači kada se u provedenom postupku utvrdi da neka osoba ne živi na adresi prijavljenog prebivališta neće se izbrisati iz zbirke podataka kao da nikad nisu bile evidentirane u toj zbirci nego će se toj osobi evidentirati datum kada joj je po službenoj dužnosti odjavljeno prebivalište. Dakle, evidentirani osobni podaci i dalje će ostati u zbirci ali od dana objave ta osoba neće imati prebivalište na području RH sve do dana ponovne prijave prebivališta u mjestu u kojem se stvarno nastanila ukoliko se nalazi na području RH. Odredbom članka 18. ugašena je predviđena obveza građana koji su uredno prijavili svoje prebivalište i žive na toj adresi da ponovno provjeravaju svoju prijavu. Te obveze nisu oslobođene osobe koje su prijavile prebivalište prije stupanja na snagu ovog Zakona ali nemaju važeću osobnu iskaznicu. Te osobe dužne su u roku od godine dana nadležnom tijelu ponovno prijaviti prebivalište. Ako osobe koje nemaju važeću osobnu iskaznicu ili imaju prijavljeno prebivalište na nepostojećim adresama u roku od godina dana od stupanja na snagu ovog zakona ponovno će prijaviti prebivalište. Njihovo će se prebivalište odjaviti iz zbirke podataka o prebivalištu ili boravištu. Vjerujemo da će ovaj Zakon o prebivalištu biti dobra i potrebna podloga za izradu Registra birača koji bi konačno postao pravi pokazatelj broja birača i bio jedan od glavnih elemenata regularnosti izbora u RH. Klub HSU

Vaše pravo podupiranja ali razlog za poduprijet je vaše uvjerenje da će ovaj zakon doprinijet regularnosti budućih izbora. Naprotiv mi mislimo da će ovakvo zakonsko rješenje dovest u pitanje regularnost svih budućih izbora ako ostane ovakve zakonske odredbe na snazi. **Stazić, Nenad (SDP)** Za Klub SDSS-a govorit će poštovani zastupnik Milorad Pupovac.

potpredsjedniče, poštovani ministre, poštovani kolegice i kolege. U prvom čitanju smo imali burnu raspravu u vezi s ovim zakonom ali ne burnu u argumentima nego burnu u predrasudama. I koliko sam do sad uspio čuti ta rasprava se nastavlja i danas. Dakle bez argumenata a na temelju predrasuda što mislim da mi daje pravo da to kažem. Prvo, kada se govori o tzv. famoznim autobusima. Dobro, ja mogu razumjeti da ima ljudi koji ne smeta one koji su ne smeta činjenica da je preko 200 hiljada ljudi otišlo na traktorima bez mogućnosti da sjednu na autobus i da nitko ne pita šta se događalo sa svim tim ljudima, a da ih smeta kada se pojavi nekoliko autobusa sa hiljadu i hiljadu i pol mogućih glasača na lokalnim izborima na lokalnim izborima jer lokalno pravo biračko ne mogu ostvariti u zemlji u kojoj se nalaze bilo kao izbjeglice, bilo na neki drugi način. Prema tome, biračko pravo kako je definirano Ustavom RH za hrvatske državljane izvan RH je definirano i predviđeno u konzularnim predstavništvima i ostvaruje se za konzularna predstavništva za izbor za zastupnike u Hrvatski sabor, vjerojatno za zastupnike u EU parlament i za predsjednika Republike. Kada su u pitanju izbori za jedinice lokalne, regionalne samouprave to je moguće napraviti samo u mjestu prebivališta, a ne u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. I ukoliko to netko želi učiniti onda u prvom redu to može ostvariti ovdje u mjestu svoga prebivališta. U protivnom svaki drugi postupak je mnogo kompliciraniji i mnogo složeniji. Drugo, što se tiče pitanja da li su neki ravnopravni a neki ravnopravniji, a ja ću višak ravnopravnosti koji Srbi u Hrvatskoj imaju vrlo rado dati svakome od vas tko ga hoće preuzeti posebno onima koji se referiraju na taj višak pa neka žive s njim, vrlo rado. I u pogledu uvjeta života i u pogledu uvjeta zapošljavanja i u pogledu ovakvih rasprava koje se svako malo vode u Saboru i kojim im se prepisuju status posebno privilegiranih ljudi u ovoj državi. A onda tu privilegiranost slobodno možete uživati vi koje vam to smeta. A ako ne znate u čemu se sastoji ja sam vam voljan u nekom nevezanom razgovoru ne sa ove govornice pokazati u čemu se sve sastoji ako vam nedostaje.

Oni nisu dospjeli tamo kao izbjeglice, eventualno su dospjeli kao izbjeglice u RH i primili hrvatsko državljanstvo. O njima se RH pobrinula. A onima koji su ostali u RH oni imaju status konstitutivnog naroda u BiH. I mi koji vodimo hrvatsku politiku borimo se da njihov status ojačamo u BiH. Da li ćemo ga ojačati time što ćemo nastaviti model kakav je tokom devedesetih bio uspostavljen, a to je da podjelom državljanstva, podjelom političkih i biračkih prava i konfrontiramo sa ostatkom države BiH sa ostala tri naroda. Zar doista mi mislimo da je to jedini način kako možemo zaštiti Hrvate u BiH ili postoje neki drugi načini, a to je da povećamo njihovu političku moć u odlučivanju u BiH, da povećamo njihov status u okolnostima u kojima to treba ili ćemo se držati staroga načina kako smo imali? Nije moje da u toj stvari govorim kako bi trebalo. Mogu sudjelovati, rado ću sudjelovati u toj raspravi ali to je bio relikt jednoga ranijega doba. Ali to nisu ljudi koji se nalaze u izbjeglištvu čiji je status u pogledu državljanstva u državi primateljici bez obzira da li je riječ o BiH ili riječ je o Srbiji nejasan i nedefiniran. Prema tome riječ o državljanima RH koji su izbjeglice i državljanima RH koji imaju status konstitutivnog naroda u drugoj zemlji, hoćemo o tome govoriti? Hoćemo govoriti da su u toj stvari da biti izbjeglice u tuđoj zemlji i biti konstitutivni narod u vlastitoj zemlji i pri tome imati matičnu zemlju koja ćete podržavati u toj stvari, hoćemo tu govoriti da je riječ o ravnopravnosti ili o višku ravnopravnosti za neke? Znate, neki nisu mogli birati hoće li ostati u zemlji nego su morali u izbjeglištvo, a neki kada su trebali u zatvor onda su mogli birati hoće li biti ovdje ili će ići u BiH. Toliko Toliko tek kada govorimo o ravnopravnosti. A možda za koji dan konačno budu objavljeni podaci o popisu stanovništva, može biti da sve one koje toliko brinu o pretjeranim pravima Srba u Hrvatskoj srce bude na mjestu ukoliko broj ne bude ni onoliko koliko je bio prije 12 godina. Ali samo bih vas molio da tu pretjeranu brigu o pravima Srba ostavite za neke druge. Od te brige pretjerane broj Srba u RH teško da može rasti može samo padati. A sada mi dozvolite dvije riječi u vezi sa ovim zakonom. Gospodine ministre, ovaj zakon se priprema treći mandat ako ne i četvrti mandat Sabora i Vlade. I bilo je brojnih prepreka oko toga i nedovoljne spremnosti da se usuglasi ono što se treba usuglasiti, a to je da višak od preko 400 tisuća birača u odnosu na broj stanovnika je potrebno srediti. I klub SDSS-a je davao podršku za taj posao i bivšoj vladi i daje podršku i vama. Ono što mi mislimo da treba izbjeći jeste da su ljudi koji svojom voljom nisu krivi što su u izbjeglištvu, koji svojom voljom nisu skrivili zato što čekaju da im se kuće obnove i da se mogu vratiti 15 ili 20 godina ili da im se riješi stambena problematika općenito, da ti ljudi budu izuzeti iz postupka administrativnog brisanja odnosno brisanja po službenoj dužnosti. Oni koji su prodali svoju imovinu, oni koji su odselili iz RH, oni koji se oni koji se ne žele vratiti nakon što im se ponudi rok koji je ovim zakonom ponuđen, nakon tolikih godina reći ćemo to je njihova volja. Ali ne stvoriti pretpostavku da oni koji se žele vratiti, koji su obuhvaćeni programom povratka, programom obnove i programom stambenog zbrinjavanja bilo bi protivno njihovom pravu, protivno našim propisima i protivno međunarodnim obavezama. I iz toga razloga gospodine ministre mi smatramo da se članak 12. ovoga zakona stavak 5. alineja 2. treba dopuniti da osim obnove i stambenog zbrinjavanja treba dodati program povratka. Nažalost, kao što je netko ovdje rekao, broj onih koji bi se mogli time još koristiti je malen. Tolike godine su učinile svoje, toliki otpori povratku su učinili svoje, ali naša moralna obaveza je da im ostavimo mogućnost ukoliko žele da se vrate. A oduzeti im pravo prebivališta kao pretpostavku za povratak, kao pretpostavku za realizaciju prava na prava na obnovu i prava na stambeno zbrinjavanje bilo bi protivno međunarodnim obavezama, bilo bi protivno politici povratka. I iz toga razloga ćemo na ovaj članak uložiti amandman kao što ćemo uložiti amandman i na članak 10. stavak 5. u kojem u slučajevima kada se sumnja u vjerodostojnost dane izjave o prebivalištu da nadležni državni službenik u ovom slučaju službenik Ministarstva unutrašnjih poslova može izvršiti terensku provjeru, a da se ta provjera obavi obavi u roku od 15 dana kako bi se mogla steći objektivnija i potpunija slika o tome tko stvarno prebiva, a tko stvarno ne prebiva na adresi koju je prijavio. Sad mi dozvolite riječ-dvije u vezi sa ovim stavovima koji su se mogli čuti u prethodnim raspravama. U razdoblju od '93. pa do 2007., dakle govorim o podacima koje smo u klubu prikupljali za za potrebe komentiranja optužbe kako SDSS blokira donošenje ovoga zakona 2009. godine. U razdoblju od '93.-2007. u Hrvatsku je doselilo oko pola milijuna ljudi, uglavnom iz BiH. U razdoblju

kolegice i kolege u HDZ-u koji su bili politički aktivni u to vrijeme jako dobro znaju koje je to razdoblje i jako dobro znaju što je ono značilo za izborne rezultate, u izbornom ciklusu 2003. i izbornom ciklusu 2007., doselilo je 100 000 ljudi i znamo na koja područja i znamo u kojoj vrsti kampanje. Pa kada se govori o autobusima nemojte zaboraviti da ovi ljudi nisu dolazili autobusima, ovi ljudi su dolazili administrativnom mjerom.

moja komunikacija sa ovom dvoranom nema nikakvih ograničenja. Dakle u tom razdoblju je doselilo, tj. naseljeno administrativno ili stvarno od 2002. do 2007. 100 000 ljudi uglavnom iz BiH. Tek toliko Tek toliko da oni koji brinu o ravnopravnosti Hrvata u BiH znaju kako je država brinula o njima, tako što ih je doseljavala u Hrvatsku. Doseljavala ih je na mjesta na koja su se Srbi trebali vraćati. U razdoblju od 2002.-2007. na sreću nije bilo rata ni u BiH ni u Srbiji ni na Kosovu, a hvala Bogu ni u Hrvatskoj. U istom razdoblju je iz Republike Hrvatske odselilo 50 000 njezinih državljana, što administrativno što stvarno. I kad analiziramo županije po kojima se to događalo vidimo kako se to činilo, činilo se nerijetko administrativnim putem, nalozima policijskih službenika i činilo se nerijetko odlukama samih ljudi s obzirom na okolnosti u kojima su živjeli. Kolegice i kolege, postoje stvari koje ima smisla diskutirati, a postoje stvari koje kad diskutiramo samo se dodatno kompromitiramo. Ovo je jedna od takvih stvari. Ne treba nam to jer je nevolja mnogo veća od našega priloga koji u tome možemo dati. Ovaj zakon je dobar, ako ga se malo popravi time ćemo riješit nešto što već dugo nismo bili spremni riješiti. Hvala lijepa. Imamo čitav niz replika. Prva replika, poštovani zastupnik Zoran Vinković. između ostalog rekao po meni jednu izjavu koja graniči pomalo i sa nekim drugim stvarima koji nisu vezani za proeuropski orijentiranog političara kakvim se predstavlja. Rekao je između ostalog da pretjeranu brigu za građane srpske nacionalnosti ostavimo drugom. A ja tvrdim da vama uopće nije bila u primisli briga za građane srpske nacionalnosti kad ste svojedobno u prošlom mandatu praktično zacementirali svoju poziciju i poziciju vlastite stranke i kada ste između ostalog i kroz onaj Ustavni zakon o nacionalnim manjinama koji je trebao biti preduvjet za izglasavanje proračuna htjeli ozakoniti nešto što što se zove druga država u Republici Hrvatskoj, jer ste tražili za srpsko vijeće opština posebni teritorijalni praktično integritet, pravnu osobnost i poseban način financiranja upravo kroz Ustavni zakon. Tada sam ja to nazvao pred Saborom u onom prošlom mandatu da smo to praktično '91. i onih ratnih godina zvali barem mi Hrvati, a isto tako i oni koji su se pobunili protiv Republike Hrvatske ustavno-pravnog poretka zvali SAO krajinom. Inače, za vašu informaciju u ovom trenutku o ljudima o kojim govorimo u ovom dijelu koji koji se nalaze u ovom zakonu i koji se nalaze u statusu gdje im nije riješeno praktično prebivalište u obnovi je svega 10600 građana koji činjenica dolaze autobusima isključivo na izbore, a Hrvatsku smo davno zaboravili gdje je. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara poštovani zastupnik Milorad Pupovac. Pa replika je takva da u njoj bi trebao čovjek odgovoriti na više stvari, a odgovorit ću na jedan način koji se replikom može, a to je da ću odšutiti sve te stvari. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Pupovac, nastupili ste u svom govoru s time da se ovdje raspravlja ako sam dobro čula, jer se malo slabo, temeljem predrasuda i bez argumenata. Evo ja to odbijam. Dakle, ja ovdje raspravljajući o ovom zakonu ne raspravljam niti o Srbima, niti o Hrvatima, niti o Eskimima. Raspravljam o državljanima Republike Hrvatske. Ovim smo zakonom željeli urediti da registrirano prebivalište odgovara stvarnom stanju prebivanja i odnosi se na sve državljane Republike Hrvatske. Dakle, uređujemo da ima prava određena osoba koja ima prijavljeno prebivalište i zaista na njemu prebiva. Točno je. Rekli ste da se to odnosi na pravo što se tiče izbornog zakonodavstva na pravo u lokalnim izborima. I činjenica je, nećemo se upuštati jer to nije tema ovog zakona tko je zašto otišao iz Hrvatske. Otišli su nekad davno ljudi u onu dijasporu, sjećate se kad su odlazili, primorani kojekakvim razlozima političkim, ekonomskim i oni su isto jako vezani za svoje djedovine negdje u Dalmatinskoj zagori. I oni bi možda rado došli avionom pa bi glasali na lokalnim izborima, ne znam u Sinju recimo. Ali oni to ne mogu jer oni imaju drugo pravo. Kao državljani Republike Hrvatske imaju pravo glasovati izvan Republike Hrvatske u konzularnom predstavništvu na tzv. državnim izborima, ali na lokalnim nemaju. I to se uređuje sada i ne samo za one osobe koje su u programu povratka, nego se i one koji su napustili Hrvatsku o kojima vi govorite, nego za sve osobe koje su izvan RH duže od godinu dana i nemaju ovdje prebivalište. Ja sam govorila da na žalost onaj red koji smo željeli uvest neće bit uveden za lokalne izbore iz razloga što je ostavljen jednogodišnji rok i onim ljudima koji su u programu obnove, da o tome obavijeste nadležni ured u roku od godinu dana ali i onim drugim svim državljanima RH koji se zateknu izvan RH ostavlja im se još godina dana da obavijeste o razlozima izbivanja nadležno tijelo. …/Upadica Stazić: Hvala./… Šta to znači? To znači, da svi oni koji su do sada glasovali i oni koje vi govorite negdje u Hercegovini i one u zadarskom zaleđu da će glasovat i ove godine na lokalnim izborima makar po zakonu to ne bi ne bi trebali imat pravo. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Kolegice Lovrin jel' vama nešto znači upozorenje da je isteklo vrijeme? Ili to upozorenje i pravilnik, Poslovnik se na vas ne odnosi? Da znam postupati u buduće, jer vas neću ni opominjati ako nećete slušati. Odgovor na repliku poštovani kolega Pupovac. može i ima pravo svoje predrasude racionalizirati pričom o državljanskoj jednakosti. Ali ja ću ponoviti i još jedan puta. Državljanska jednakost ili izjednačavanje državljana RH jedne kategorije koja je nastala politikom uključivanja pripadnika druge države u svoj državljanski administrativni korpus u vrijeme dijeljenja te iste države Bosne i Hercegovine i izjednačavanje hrvatskih državljana koji su morali otići u ratnim okolnostima i nalaze se u izbjeglištvu je samo pokazatelj kako nekih ljudi u Republici Hrvatskoj ta politika još uvijek nije završena i da je se još uvijek ovdje u različitim argumentima prakticira u Hrvatskom saboru. Riječ je o hrvatskim državljanima, ali nije riječ o istim hrvatskim državljanima. Hrvati, državljani Bosne i Hercegovine su primarno državljani Bosne i Hercegovine. Srbi izbjeglice u Srbiji ili Bosni i Hercegovini su nerijetko ljudi bez ičijeg državljanstva osim hrvatskog. Ako ćete tako gledati na stvari i tako izjednačavati ljude, onda naravno da govorite na temelju predrasuda i ne samo predrasuda nego na temelju licemjerja. I ne samo licemjerja nego i na temelju politike koju ne može čovjek okarakterizirati nego zadržavanje politike etničkoga čišćenja koje biste htjeli da postoji i u ovom zakonu i da ovaj zakon bude dodatno sredstvo za cementiranje politike etničkog čišćenja. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa gospodine Pupovac vi se više ponašate po svojim izjavama što dajete i stranim medijima i vi se više ponašate kao da ste zastupnik Srpskog parlamenta u posjeti Hrvatskom parlamentu. Mogu vas ja podsjetiti da ste vi ovdje položili prisegu u Hrvatskom saboru da ćete štiti interese svih, svih, ponavljam svih građana RH. Vi zapravo Vi zapravo podižete netrpeljivost jer cijelo vrijeme pričate neki Srbi su bili protjerani, ali ne pričate o protjeranim Hrvatima, ne pričate tko je počeo, ne pričate kako je to završilo. Čak spominjete Hrvate iz BiH, zašto ne spomenete da se Hrvati u BiH ne mogu vratiti? Možda da pomognete, da radite na tome da se Hrvati koji su protjerani iz tzv. Republike Srpske vrate u Republiku Srpsku možda će biti mjesta Srbima. Znači, svi građani RH moraju imati ista prava. Ali gospodine Pupovac ako se ja zalažem za takva prava morate se i vi jer smo položili istu prisegu u ovome Saboru. Ne možemo se praviti da rat nije bio, ne možemo se praviti da Srbi nisu bili agresori i ne možemo se praviti da oni ne snose odgovornost za to. Ne možemo sad biti, sad ćemo biti isti, odsad nećemo više ratovati jedni protiv drugih, ajmo zaboraviti što je bilo. Ne može se to. Ja se isto zalažem da svi budemo ravnopravni, ali isto se zalažem da svatko mora platiti za svoje grijehe. Ama baš svatko. I onda ćemo biti ravnopravni. Ali ne može, ja nikad vas nisam čula da vi branite Hrvate. Nikad vas nisam čula! Kaže teško se živi tamo gdje Srbi žive. Teško se živi na otocima. Mene je gospođa prije dva tjedna zamolila da joj kupim pola kg mesa jer ga nije jela dva tjedna. Teško je svugdje. Ne možemo samo reći da je Srbima teško, svima nam je teško. Ali ne možemo opet govoriti da je samo jedan narod da je kriv, izgleda ovdje po vama sve smo mi krivi i sve smo mi zakuhali, sve su Hrvati zakuhali. Znamo kako je zakuhano, znamo tko mora odgovarati, idemo čistiti to po redu. Hvala lijepa. Dobro, zahvaljujem. Poštovani kolega Pupovac dobro je što ste išli sa egzaktnim brojkama, to je u redu jer ste i mene sada podsjetili na jednu činjenicu. Treba brojkama ići, snagom argumenata. Ne zaboravite, vi govorite o 200 tisuća izbjeglica koji su na traktorima odlazili, tako ste rekli, 1995. godine. A ja ću vas podsjetiti na činjenicu da je u prosincu 1991. godine u Hrvatskoj bilo 550 tisuća prognanika i izbjeglica i još 150 tisuća prognanika i izbjeglica izvan RH i nijedan i nijedan od njih ili na prste jedne ruke ih možete nabrojiti su bili pripadnici srpske nacionalnosti. Radilo se o prognanim i izbjeglim Hrvatima koji nisu stigli ni na traktore svoje nego su pred tenkovima, haubicama i granatama oni koji su uspjeli izvući živu glavu morali otići iz svojih vjekovnih domova. Kad ste rekli o masovnom povratku Hrvata 1995. godine pa na ovamo došlo je do masovnog povratka hrvatskih izbjeglica i hrvatskih prognanika od ovih 700 tisuća koje sam rekao i na kraju '95. godine bilo ih je točno 386 tisuća 264 prema valjanim podacima plus 57 tisuća vani, još 440 tisuća. Pa kad govorimo o brojkama onda još samo bih vam želio reći onih 500 tisuća ljudi kojih kažete da su doselili u Hrvatsku. Nisu oni doselili administrativnom mjerom gospodine Pupovac nego upotrebom sile i agresije od strane velikosrpske agresije i u Hrvatskoj i u BiH koja ih je natjerala na to. I znate da nisu vukli mačka za rep ne bi danas bili izbjeglice. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Nisam znao da se prije mene toliko zastupnika javilo za replike, ali možda ću neke stvari i ponoviti. Ovo što sam čuo od gospodina Pupovca me ponukalo da kažem, nisam uopće mislio govoriti jer sam u prvom čitanju rekao svoj sud o ovom zakonu. Rekao sam da je on izuzetno štetan za Hrvate poglavito Hrvate dijaspore, ne mislim tu na Hrvate iz BiH jer dobro je rekao kolega Pupovac Hrvati BiH su konstitutivan tvorbeni narod te države jednako kao Srbi i jednako kao Bošnjaci. Ali je taj isti hrvatski narod, dakle temeljni narod, tvorbeni narod tijekom rata doživio jedan egzodus i skupa s Bošnjacima su kroz Hrvatsku milijun je ljudi došlo, Hrvatska je propratila, othranila, prehranila, obukla, zaustavila, zaustavila, oni koji su htjeli dalje išli su dalje. Dakle, to je nešto što je istina i od toga ne možemo pobjeći. I to nikad ne smijemo zašutjeti. To je istina.

Tvore je dva entiteta i to je država BiH. Potpuno drugi oblik ima, drugu strukturu itd. i nemojte kao što to neki čine govoriti da je to Republika. Ona nema prefiks republike, Republika je Srpska to valjda znamo i imamo s druge strane malo veći entitet Federaciju BiH. Sad i Brčko distrikt itd. Kad ste rekli podjela državljanstava, državljanstva su se dijelila i dijele i šakom i kapom u Srbiji srpskim državljanima. Što se tiče Hrvata Hrvati to po procedurama, dakle strogim procedurama su postali hrvatski državljani i nije bilo zapreka ako je netko konstitutivan narod u susjednoj državi da primi i dobije hrvatsko državljanstvo. Hvala lijepa. Odgovara na repliku poštovani zastupnik Milorad Pupovac. **Pupovac, Milorad (SDSS)** Nisam htio preuzimati previše vremena u ovom poštovanom Zastupničkom domu pa se javljati na sve replike ali samo bih htio kazati onima koji dovode u pitanje moju pripadnost ovom Saboru da ja nisam prisegao na Ustav zbog onih koji dovede u pitanje moj zastupnički mandat i moje poštivanje hrvatskog Ustava i nisam prisegao zato što sam izabran na ovim izborima nego zato što vjerujem u to što radim. Vjerujem u zemlju u čijem sam parlamentu i ne treba me nitko tome učiti. A isto tako ne očekujem da mi nitko ograničava moj zastupnički mandat. To posebno. Ako netko bude ograničavao moj zastupnički mandat ili kad bude proširivao i slao me da sređujem situaciju u Bosni i Hercegovini kao pretpostavku da mogu govoriti u Hrvatskom saboru onda imajte na umu da radite stvari koje su protivne elementarnim ustavnim vrijednostima na temelju kojim mi radimo ovdje. A što se tiče izbjeglica? Nemojte mi stavljati na srce nešto što mi ionako na srcu stoji, a to su sve izbjeglice u Hrvatskoj od 90.-te na ovom. A ja vas neću podsjećati da li vi vodite računa o svima i ne očekujem od vas da to radite. Vi brinite o onom jednom koji je izbjeglica zbrinut u Mostaru, što se mene tiče to je vaše pravo, a za više vas od toga neću tražiti. Ali meni ostavite za pravo da radim ono što sam uvjeren i što mislim da mi je dužnost da učinim.

da ih je država useljavala uglavnom u područja gdje su se trebali vraćati srbi. Time je ovaj gospodin koji je upravo napustio Sabornicu zapravo implicitno optužio RH za provođenje etičkog čišćenja u replici kasnije i eksplicitno je optužio RH odnosno politiku, vlast RH za provođene etičkog čišćenja. Mislim, naravno svatko ima pravo na slobodu govora i njegovo je pravo da to govori, ali mislim da je to povijesna neistina. **Stazić, Nenad (SDP)** Kolega Đurović, ovako, moramo se držat pravila, vi možete replicirat na osnovno izlaganje a ne na ono što je kazano u odgovoru na repliku. A ovo što govorite nije kazano u osnovnom izlaganju. Imamo poslovnik. Molim vas kolega Vinkoviću, nemojte dobacivati i nemojte …/Govornik se ne razumije/… slušao sam pažljivo. Pa prema tome možete replicirati ali na osnovno izlaganje. Budite tako ljubazni. Bit će svima lakše ako se budemo držali poslovnika. Država ih je doseljavala uglavnom u područje gdje su se trebali vraćati Srbi. Dakle to je citat iz osnovnog izlaganja i gospodine potpredsjedniče vi sada zaista na krivi način i netočno tumačite. **Stazić, Nenad (SDP)** Ne. Govorili ste u etičkom čišćenju. Pa ja vas pažljivo slušam kao što pažljivo slušam svakoga. **Đurović, implicitno odnosno eksplicitno ponovite da se radilo o genocidu a implicitno upravo ovim citatom optužuje RH za provođenje genocidne politike. Nemojte se ljutiti. I prema tome htio sam reći s obzirom da čovjeka više nema, naravno svatko ima pravo na slobodu govora. Međutim te iznesene teze zaista odbacuju ih i Haški sud na kraju ako hoćete kroz presudu o Markaču i Gotovini i nijedno međunarodno tijelo ni izvan RH takve teze nije postavilo pa je zaista onda čudno da ih mi doživljavamo od zastupnika Hrvatskog sabora i možda bi bilo primjerenije da takvu optužbu za vlastitu domovinu bude prepoznati od predsjedavjućeg kao nešto što nije primjereno raspravi u Hrvatskom saboru. Hvala. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo gospodin Pupovac je otišao pa ne znam je li ima smisla postavljati mu opće pitanja odnosno replicirati, ali evo zbog javnosti mogu samo kazati, on je između ostalog rekao je li davanje državljanstva Hrvatima iz BIH način pomoći tim ljudima. Više načina pomoći a jedan od tih je i davanje državljanstva ne samo Hrvatima u BIH već i svim Hrvatima diljem svijeta. I to besplatno kao što čini Republika Srbija, kao što to čine njeni konzularni predstavnici u RH. Znam samo ovo ljeto da su dijelili besplatno srpska državljanstva. Mislim da nije bio veliki odaziv ali to nije ni bitno. Hrvati koji žive u Srbiji sa svojim skromnim primanjima po strogim kriterijima moraju platiti i do 170 Eura da bi dobili ili produžili hrvatsku putovnicu. Mislim da to nije u redu i da bi to u dogledno vrijeme trebalo ispraviti. Hvala. Poštovani gospodine Pupovac, iako ga nema njemu se obraćam. Neki su doista mogli birati hoće li ostati u Hrvatskoj ili ne. Neki su mogli birati hoće li ostati u BIH ili ne. Točno. Ali mnogi nisu imali izbora ostati ili otići. I sjedne i s druge strane morali su otići, mnogi istina mogu izabrati vratiti se ili ostati,ali se ne žele vratiti, žele ostati. Neki se ne žele vratiti u Hrvatsku a neki se ne žele vratiti u BiH. nije samo politika određivala uvjete povratka ili ostanka. Politika naročito s one druge strane pobrinula se da svaki povratak ili ostanak izgleda politički motiviran. Ove posljednje rasprave govore o podjelama, o jazu, a kada se on potencira u Saboru na terenu poprima ozbiljne oblike. Sada nastavljamo s raspravom po klubovima. U ime kluba HDZ-a govorit će uvaženi zastupnik Ante Babić. Oprostite pojedinačna rasprava, ispričavam se. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Sabora. Poštovani gospodine ministre, kolegice i kolege. Stariji jugoslavenski zakon iz '65. i zakon RH iz Socijalističke RH iz '74.godine imali su iste definicije prebivališta i boravišta građana. Svatko je mogao istovremeno imati i prebivalište i boravište. U novom političkom i gospodarskom sustavu RH te stare odredbe Zakona o prebivalištu i boravištu građana velikom broju stanovnika nisu bile razumljive. Ni danas mnogi ljudi ne znaju razliku između prebivališta i boravišta. Upravo stoga što nije uočljiva razlika između prebivališta i boravišta, jedni su iz nevolje prijavljivali trajno boravište kao prebivalište, a privremeno boravište kao prebivalište. Drugi su to činili iz drugih interesa kao što su putni troškovi i jeftinija brodska karta, manji prirez, parkirno mjesto bliže centru grada i Nije jasno zbog čega je predlagatelj zakona odustao od jasnih pojmova koji su bili u prijedlogu Zakona o boravištu, trajno boravište i privremeno boravište. Čemu povratak na prebivalište i boravište u konačnom prijedlogu zakona? Zašto se konačni prijedlog zakona nije uskladio s Ustavom RH koji u članku 32.jasno određuje "Svatko tko se zakonito nalazi na teritoriju RH ima pravo slobodno se kretati i birati boravište. RH ima pravo u bilo koje doba napustiti teritorij države i naseliti se trajno ili privremeno u inozemstvu i bilo kada se vratiti u domovinu. Pravo kretanja na teritoriju RH, pravo ulaska u nju, izlaska iz nje može se iznimno ograničiti zakonom ako je to nužno radi zaštite pravnog poretka ili zdravlja prava i sloboda drugih". Ne samo vraćanje na stare pojmovi prebivalište iz starih zakona nego se iz više odredbi konačnog prijedloga Zakona o prebivalištu uočavaju odredbe koje vuku podrijetlo iz bivšeg političkog i gospodarskog sustava. Stječe se dojam da predlagatelj ovog zakona želi u svakom trenutku znati gdje se tko nalazi, kamo ide, koji su njegovi razlozi kretanja pa čak i u kolikom stanu živi. Pa tako recimo u članku 9.stoji "Kod prijave i odjave prebivališta i boravišta osoba daje na obrascu iz članka 8. Ovoga zakona sljedeće podatke, OIB, ime i prezime, rođeno prezime, ime roditelja, datum i mjesto rođenja državljanstvo, nacionalnu pripadnost, zanimanje, školsku stručnu spremu, mjesto i adresu odakle osoba dolazi, a za osobu koja dolazi izvan RH i država iz koje dolazi, mjesto i adresa na koju se prijavljuje, broj članova kućanstva na čiju se adresu osoba prijavljuje, te kat, površinu i broj stana na koji se prijavljuje, ime i prezime i naziv sjedište stanodavca, te OIB, datum podnošenja prijave, potpis podnositelja prijave" itd., Po meni se ovim želim natjerati državljane da preuzmu ulogu ukinute financijske policije koju je SDP svaki put kada je došao na vlast ukinuo i u siječnju 2001.i u siječnju 2010.godine. Članak 14. "Zbirku podataka o prebivalištu i boravištu vodi ministarstvo nadležno za unutarnje poslove". zbirka podataka o prebivalištu i boravištu također sadrži niz koje ovdje ne želim iščitavati osim obavijestima osoba koje su dale stan na korištenje drugim osobama na razdoblje duže od tri mjeseca. Člankom 16.stavka 5. "Novčanom kaznom od 500 do 5000 tisuća kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja daje stan na korištenje drugoj osobi na razdoblje duže od tri mjeseca, a ne dostavi nadležnom tijelu u roku od 15 dana od dana kada je stan dala na korištenje podatke o osobi kojoj je dala stan na korištenje te mjestu i adresi na kojoj se stan nalazi". Zbog žestokog protivljenja javnosti, znatnog broja zastupnika u Hrvatskom saboru neslavno je već 2010.godine u 2.mjesecu propao Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu građana jer su neki od zastupnika iz različitih stranaka ipak tada uspjeli pročitati prijedlog zakona i uočili da je zakon nedorečen, nepovrediv i da neće riješiti stare nepravde nego će naprotiv rezultirati novim većim nepravdama i zbrkom i uspostavom policijske države. Predlagatelj zakona tovari na leđa MUP-u i policiji terete koje ne može nositi i preuzima na sebe poslove koji bi trebala raditi druga ministarstva kao što je npr. Ministarstvo financija, njegova Porezna ili Carinska uprava, Ministarstvo vanjskih poslova koje bi trebalo biti aktivno prema iseljenicima i drugim državljanima koji se iz različitih razloga nalaze na teritoriju koji pokrivaju diplomatsko-konzularna predstavništva RH. Konačni prijedlog zakona o prebivalištu ne uzima specifične okolnosti u kojima se nalazi Republika Hrvatska i dijelovi hrvatskog naroda u BiH, hrvatske manjine i hrvatsko iseljeništvo. Trebalo bi odgovarajuće izmijeniti Zakon o osobnoj iskaznici i omogućiti dobivanje osobne iskaznice svim hrvatskim državljanima, a odrediti u tom zakonu da osobna iskaznica nije dokument koji bi sam bio dovoljan za sudjelovanje na lokalnim izborima. U raspravama o ovom zakonu previše se govorilo o njegovim učincima na izbore pa se izgubila bit Zakona o boravištu i Zakona o osobnoj iskaznici. Gube se iz vida kategorije građana koje će odredbe ovoga zakona silno pogoditi, a to su prognanici, izbjeglice, naseljeni, preseljeni, raseljeni i državljani na privremenom radu u inozemstvu. Je li predlagatelju poznato koliko prognanih, naseljenih na područjima posebne državne skrbi živi u kućama kojih nema u zemljišnim knjigama, a veliki broj njih bio je prisiljen seliti se dva, tri i više puta iz jedne u drugu državnu kuću. Je li predlagatelju poznato da npr. hrvatskoj državljanki koja je prognana iz BiH, a radi u Njemačkoj i koja ima kuću kod Koprivnice MUP onemogućava prijavu prebivališta na adresi te svoje kuće. Slijedom toga ne može dobiti osobnu iskaznicu, a bez nje ne može otvoriti niti tekući račun. Iz MUP-a je dobila odgovor da će to moći kad bude došla u mirovinu i vratila se trajno u Hrvatsku. Sigurno da je potrebno uvesti više reda, ali valja imati na umu da su ti ljudi žrtve nepovoljnih okolnosti koje su ih prisilile da mijenjaju mjesta boravišta i rada i da mnogi od njih ne mogu i ne smiju napisati sve ono što se od njih traži u članku 9. i nekim drugim člancima predloženog zakona. U praksi je došlo do fiktivnog, trajnog ili privremenog boravišta. Radnici na privremenom radu i njihove obitelji u većini slučajeva jedinu stalnu domicilnu adresu imaju u Hrvatskoj kamo odlaze privremeno ili povremeno, već prema prilikama. Može li se od njih očekivati da broje dane i mjesece i da napuštaju posao radi prijave konzulatu Republike Hrvatske, koje će im prebivalište MUP odrediti kad ih bude izbrisao. Postoji niz zapreka koje čovjeku onemogućavaju da trajno boravi na adresi koju je prijavio kao trajno boravište odnosno prebivalište. Te zapreke doista postoje i ne može se realno očekivati da im birokrati uzmu u obzir te okolnosti. Policajci nemaju dovoljno volje, a još manje vremena pokućariti od kuće do kuće i voditi računa o okolnostima zbog čega netko nije na adresi koju je prijavio kao adresu prebivališta. To je po meni prevelik teret za policiju. Ni administracija daleko uređenijih zemalja i daleko … policije ne uspije uvesti potpuni red što pokazuje činjenica velikog broja ljudi koji žive ako hoćete i rade "na crno" u Njemačkoj, Austriji, Francuskoj, Italiji. Umjesto da ljude ispitujemo kao da su svi odreda vrlo vjerojatni kriminalci, potrebno je olakšati ljudima dobivanje potrebnih dokumenata u zakonskom roku. Pripadnicima hrvatskog naroda u susjednim zemljama i iseljeništvu treba svakako olakšati kretanje, boravak i traženje posla. Ne treba zaboraviti da i oni u BDP-u Hrvatske sudjeluju sa 3,7%. I na kraju pitanje, je li u interesu Republike Hrvatske imati što manji broj birača koji će birati zastupnike u Europski parlament iz Hrvatske. Hvala. Čut ćemo sada i dvije replike. Najprije poštovani zastupnik Zoran Vinković. **Vinković, Zoran vremenu predizborne kampanje jedna od glavnih tema je bila upravo glasovi dijaspore i vjeronauk u školama i zbog toga je netko izgubio izbore. Sada se zakonom praktično ozakonjuje ona želja iz 2007. godine iz predizborne kampanje i činjenica je da je ovaj zakon diskriminirajući, posebno za građane Hrvatske koji imaju čak i osobnu iskaznicu Republike Hrvatske, imaju JMBG, imaju OIB, za razliku od, ja sam tražio i na odboru prije svega broj, koji je to broj građana. Radi se o 10600 građana koji su ja bih rekao možda svojevoljno, a ja bih čak bio siguran svojevoljno otišli iz Republike Hrvatske, mnogima u ovom trenutku su obnovljene kuće u kojima nitko ne stanuje i budimo otvoreni ovdje. Mnoge te kuće su i prodane tako obnovljene jer nitko se nije niti želio vratiti u Republiku Hrvatsku bez obzira što većina tih građana nije bila rezultat i onoga što je kolega Pupovac rekao, a rekao je jednu vrlo opasnu stvar, da je Hrvatska provodila etničko čišćenje. Ja ne znam da li je to predsjedavajući razumio ali to je jedna izjava koja prije svega zaslužuje osudu jer Hrvatska nije bila ta koja je radila etničko čišćenje, naprotiv. Nad stanovništvom Hrvatske je srbočetnička armija i velikosrpska ideja napravila etničko čišćenje. I kolega Burić je rekao koliko je ukupno bilo hrvatskih izbjeglica i hrvatskih prognanika. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ante Babić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Vinkoviću, HDZ je i dalje za uvođenje vjeronauka u školu, nije to problem. Ovo što ste rekli vezano za birače iz BiH, zapravo koliko sam vidio u ovom obrazloženju ovog konačnog zakona predlagatelj je rekao da je stvorena jedna negativna percepcija, da je vezana za lokalne izbore, pogotovo za one birače koji dolaze iz BiH. I ovi izbori, ja sam uvjeren a uvjerit ćete se i vi, pokazat će da građani odnosno Hrvati koji žive na području BiH neće niti malo utjecati na lokalne izbore u Republici Hrvatskoj. I druga replika, uvaženi zastupnik Dinko Burić. **Burić, Dinko (HDSSB)** Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega. Vi ste meni svojom raspravom otvorili oči. Sad mi je tek postalo do kraja jasno ono što smo jučer raspravljali oko one legalizacije …/Govornik se ne razumije./… ozakonjenja upotrebe droga. Obrazloženje jučer je bilo da treba rasteretit naše policajce da ne hvataju i ne opterećuju se s onim, djecom koja za osobne potrebe malo uzimaju drogu. Ali mi nije nikako bilo jasno što će onda policajci raditi. Rečeno je ganjat će dilere. Ma neće ganjat dilere. Neće to biti jedna zadaća. Vi ste u stvari meni sad, to nisam odmah ni primijetio, to ovdje u članku 12. piše da će sad ti policajci koji će ostavit našu djecu da se legalno drogiraju sad ići terenski provjeravat da li netko živi na nekoj adresi ili ne živi. Jel' to piše u članku 12. stavku prvom i stavku trećem? Pa evo, dobro je da vodimo i takve rasprave, jer čovjek evo nekad i naknadnom pameću dođe do određenih saznanja. Ja sam uvjeren da gospodin ministar ne dijeli ovo mišljenje, pa čak vjerujem da ni ovakav prijedlog zakona nije u konačnici baš ono što je njegova volja, nego volja vladajuće većine koja je možda i njegov prijedlog izmijenila kao što je bio izmijenjen i Prijedlog zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji koji dok je stigao iz Ministarstva zdravlja do centralnog komiteta doživio je drastične izmjene. morate se javit dok govornik ima riječ, dok govori. Čut ćemo još jednu raspravu, ali prije toga samo jedno kratko obrazloženje. Kolega Buriću, nema ozakonjenja upotrebe droga. Takav zakon naprosto ne postoji. Dobro, pa možete tumačiti ali toga naprosto nema. Poštovani zastupnik Davorin Mlakar. Žao mi je da je ovaj zakon koji treba imati dosta široku raspravu jer rješava neka naslijeđena pitanja i probleme, a onda mnogi kolege koji o njemu govore ne dočekaju kraj rasprave, pa je onda teško i s njima polemizirati. Međutim, s obzirom da sam govorio općenito u ime kluba ja bih u ovoj pojedinačnoj raspravi rekao još par riječi koje mi se čine da su bitne i različite su od onog što su neki kolege koji brane ovaj zakon govorili. Ovaj zakon treba riješiti jedan problem koji je ja mislim problem nastao još šezdesetih godina prošlog tisućljeća. I vjerojatno poštovani gospodin ministar zna da je ovakav zakon, odnosno neka rješenja i obveze građana su bile i tada na snazi sa sličnim izričajem, ali na žalost bojim se da nikada se po tome ništa nije dogodilo. Što hoću reći? Obveza da prijavite promjenu prebivališta postoji u našem zakonodavstvu barem šezdesetak I u možda obrazloženju potrebe donošenja ovog zakona valjalo bi vidjeti da nam Ministarstvo unutarnjih poslova kaže u koliko slučajeva je izreklo prekršajnu kaznu onima koji u roku tada od 8 dana nisu prijavili promjenu svoga prebivališta. Vjerujem da te kazne prekršajne uglavnom nisu bile izricane i tako se taj problem multiplicirao ili gomilao i kroz godine postao sve većim i većim. I sada ponovo želimo uvesti tu istu obvezu, ponovo obvezu građana da prijavljuju svoje prebivalište ćemo zapriječiti nekim prekršajnim kaznama. Ali bojim se da do nekakvog discipliniranja samo prekršajnim kaznama nećemo doći. Međutim, ono što je novo i ono što je najbitnije u ovom zakonu, vidim da je uglavnom motiviralo i većinu rasprava je činjenica da se sada po službenoj dužnosti može brisati osobe iz prebivališta, iz evidencije ako se terenskom provjerom utvrdi da one tamo ne prebivaju. Bojim se da je ovo jako palijativno rješenje ovog problema. Što znači terenska provjera? Da li će policijska uprava jednom godišnje, jednom u 10 godina. Svakih mjesec dana evo čuli smo o opterećenju policijskih službenika kako često i s kojom dozom sigurnosti se može utvrditi da neka osoba prebiva ili ne prebiva na određenoj adresi. A gledao bih čak i šire na primjenu ovog zakona ne govoreći samo o lokalnim ili parlamentarnim izborima. Rekao sam to i u uvodu u ime kluba. Što je sa svim onim građanima koji su prijavili svoje prebivalište u drugim jedinicama lokalne samouprave ili regionalne uprave samo zato da bi izbjegli plaćanja recimo nekih prireza koji u nekim jedinicama ne postoje ili su bitno manji nego u nekim drugima. Da li će ta terenska provjera ići tako daleko da ćemo i te adrese provjeravati i utvrđivati tko na kojoj adresi živi, a to je de facto izbjegavanje plaćanja poreznih obveza ili nameta što će nas vjerojatno sve, sve više motivirat s obzirom na politiku Vlade uvođenja novih poreza. Neću govorit o ovima od kojih su odustali, dovoljno je opterećenje i ovi koji postoje. Međutim, ono o čemu sam htio govoriti u ovoj pojedinačnoj raspravi je činjenica o kojoj je govorio i kolega Pupovac ali je onda napustio sabornicu, a to je činjenica da opet slušamo o primjeni zakona isključivo s pozicije jedne manjine, odnosno u ovom konkretnom slučaju položaja Srba u Hrvatskoj i cijelo vrijeme razmišljamo o primjeni zakona upravo na njih. Pa ovaj zakon nije pripremljen, dapače on ima nekakve ekskluzivna prava za pripadnike Srpske zajednice jer na njih se taj zakon ne primjenjuje ako su na bilo koji način obuhvaćeni mjerama povratka stambenog zbrinjavanja ili nečeg trećeg. I sad samo postoji pitanje zašto mora mora postojati samo ta jedna kategorija na koju se ovaj zakon neće primijeniti? Mi smo čuli priče o potrebi stambenog zbrinjavanja, o programima povratka koji naravno traju, odnosno nemaju uopće nekog roka do kojeg vremena se te obveze imaju prema tim ljudima izvršiti ili do kojeg termina, do kojeg roka se oni uopće mogu prijaviti da bi koristili neka posebna prava. Međutim, vjerujem da s obzirom na ustavne odredbe RH nije moguće jednu posebnu kategoriju stanovnika potpuno izdvojiti od ostalih, na njih se neće primjenjivati odredbe ovog zakona, a na sve ostale hoće. I sad kad na to dodate novu metodologiju, a evo čekamo rezultate popisa stanovništva pa čitav niz osoba koje popis stanovništva ovaj novi prema novoj metodologiji koja je možda zrela za zemlje članice EU, ali za Hrvatsku koja nema tu mogućnost mobilnosti radne snage ima sasvim druge efekte dobit ćemo podatke da čitav niz ljudi neće biti obuhvaćen niti popisom stanovništva, imat ćemo činjenicu da imate osobe koje imaju hrvatsko državljanstvo i prebivalište u RH i istovremeno imaju dvojno državljanstvo jer mnoge države to dozvoljavaju i tamo također imaju prijavljeno prebivalište. S obzirom da su one podložne zakonu države čiji su državljani u trenutku kad se na njenom teritoriju nalaze vi ne možete takve ljude izbrisati iz prebivališta samo zbog toga što terenskom provjerom niste utvrdili da su oni trenutno bili ili nisu bili na određenoj adresi koju su prijavili. Zbog toga mislim da ovaj zakon ima slabosti, zbog toga mislim da se ove mjere uopće ne mogu kvalitetno provesti da bi došli do rezultata koji želimo. I na koncu konca ostavili ste nemogućnost tim ljudima koje ćete terenski provjeravati da vam ustanu žalbom u upravnom postupku protiv rješenja koje će Ministarstvo unutarnjih poslova donositi. Vi ste sve njih prepustili na postupak tužbe pred Upravni sud da čekaju tri godine o eventualnom ili pet rješenju njihovog konkretnog slučaja. Upravni sudovi koji sada dobivaju proširenu nadležnost i zbog nekih drugi stvari još će dobiti nadležnost rješavati i po pitanju tužbi zbog onih ljudi koje ćete izbrisati iz evidencije prebivališta zato što ste na terenu ustanovili, a možda potpuno krivo da te osobe tamo više ne prebivaju. Da bi ovaj zakon bio korektan instrument u postizanju cilja koji smo postavili, a da bude ustvari temelj za onda izmjenu Registra birača moraju biti i precizno određene norme na temelju kojih ćete djelovati. Na ovaj način kako je predviđeno ovim zakonom može se dogoditi da izbrišete tisuća ili 50 tisuća ljudi i da dobijete 50 tisuća upravnih sporova jer će ustati tužbom protiv vaših rješenja jer im drugu mogućnost ne ostavljate. Ne ostavljate uopće mogućnost da ste pogriješili u postupku i da u roku od 15 dana netko može žalbom ustati protiv vašeg rješenja i da drugostupanjsko tijelo riješi taj predmet bez zatrpavanja upravnih sudova dodatnim procesima. Stoga mislim da ovaj zakon ne možemo gledati kao ponovno zakon koji se tiče jedne nacionalne manjine nego da je to zakon koji zadire u osobna prava svih građana. A s obzirom da zadire u osobna prava svih građana vjerujem da bi sukladno Ustavu oni svi trebali i ovim zakonom biti isto tretirani, a ne da iz dana u dan slušamo na neki način pasivno rekao bih predavanja pojedinih kolega koji sve to stavljaju u nekakav međunacionalni kontekst i uvijek s nekakvom idejom da postoji skrivena namjera da se nekoga ovim zakonom pogoduje ili ovim zakonom ošteti. Ovaj zakon mora biti jednak za sve i zbog toga vjerujemo da taj članak 12. u vašem postupanju trebate promijeniti na način da taj zakon i njegove odredbe se odnose na sve građane RH na isti način. Hvala. Zahvaljujem. Točno kolega, car je gol sve je tu sada jasno što je u pozadini ovoga, a rješenje je jednostavno, članak 12. članak 12. stavak 5. podstavak 2. izbrisati. Nema jednakijih od jednakih. I neću ja sad polemizirati, nije u redu kad nema nekoga tko ti onda može odgovoriti na to. Ali, podsjetit ću na činjenicu da ovdje kod nas u Hrvatskoj nebrojeno puta, žao mi je svih koji su doživjeli na bilo koji način tragediju i podnijeli terete rata, ali imamo jednakije od jednakih i kad imamo Zakon o aboliciji pa i kad donosimo državne proračune onda braniteljima skidamo, a udrugama nacionalnih manjina povećavamo. Treba davati njima, ja ne kažem ali kad je kriza svi moramo jednako štedjeti, a ovo je još jedan od primjera da postoje jednakiji od jednakih. Točno je i htjeli to priznati ili ne ovaj zakon je napravljen zato da bi napravio razliku između mogućnosti ostvarivanja ustavnih prava hrvatskih građana i to nažalost hrvatskih građana hrvatske nacionalnosti, njima na štetu u odnosu na hrvatske građane u ovom slučaju srpske nacionalnosti. Izbrišite kao predlagatelji samo podstavak 2.stavka 5.članka 12.i problem riješen. **Stazić, Nenad (SDP)** Druga replika poštovani zastupnik Zoran Vinković. Upravo u Ustavu piše da su Ustav koji je donesen ne samo konsenzusom donesen jednim općim političkim jedinstvom, piše da su ove opće odredbe piše da su svi građani jednaki pred zakonom, bez obzira na spol, dob, vjeroispovijest, boju kože, nacionalnost itd., je osnovno polazite hrvatskog Ustava. Prema Ustavu RH bez obzira jel to pročišćeni tekst ili nepročišćeni, onaj Ustav koji odobrava i nalaže Ustavni sud RH, ali prema Ustavu i u duhu Ustava bi se trebali pisati svi zakoni. Ovaj zakon nije napisan u duhu tog Ustava i jednakosti svih pred zakonom. Naprotiv, ovdje postoji iznimka, iznimka koja se odnosi a to ni ministar policije unutarnjih poslova ne zna koliko je u trenutku tih građana koji su ovom iznimkom stavljeni u zakon

i taj broj je negdje oko 10600 da li građana Hrvatske, dali onih koji su svojevoljno, dragovoljno napustili Hrvatsku, da li su morali napustiti i tu se otvara niz drugih pitanja. S druge strane ograničavamo pravo izlaska izlaska na izbore vezano za mjesto prebivališta hrvatskim građanima koji posjeduju, imaju čak i domovnicu i hrvatsko državljanstvo i hrvatske dokumente od osobne iskaznice, JMBG-a, OIB-a i vjerojatno će sudjelovati u onom današnjem donošenju onog jedinstvenog obrasca za ispunjavanje poreza. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa. Sada ćemo čuti završnu riječ ministra unutarnjih poslova gospodina Ranka Ostojića. Izvolite.

kritike na rješenja koje su bila implementirana upravo u zakonska rješenja koja smo čitali u vrijeme i mandata HDZ-a ali mislim da je to po meni manje važno jer se ovaj put pokazalo koliko je bitno da argumenti bez obzira s koje strane dolaze da postoji spremnost predlagatelja da te iste ugradi. To ste i sami rekli. I mislim da rasprava i u prvom i u drugom čitanju je pokazala da kod ovako važnih stvari treba zaista dobro izvagati svaku stvar i svaku kritiku koja je bila dana nastojali smo implementirati u prijedlog. Nema idealnog zakona to je činjenica, ali pokušat ću sada obrazložiti nekoliko stvari koje su bile vezane uz sam zakon. prije svega oko imena, prihvaćen je amandman koji je bio dat s pravom i koji nema potrebe da posebno obrazlažem. Zaista je točno da je uvriježeno da je upravu i da pokušaj da se kroz ime zakon neki način to bolje precizira. Opredijelili smo se za rješenje koje je predložio i Klub zastupnika HDZ-a jednako tako i razgovor koji je bio sa ustavno-pravnim stručnjacima da to neće promijeniti bit i meritum stvari koji je predložen pred vama. Što se tiče izjave žalbe već sam najavio da ću na Vladi RH zatražiti suglasnost na prihvaćanje amandmana koje su dali odbori vezano za to da budu precizno napisano, a to je da nema mogućnosti žalbe i da se otvara upravni postupak. Naravno da to nije vezano uz vašu primjedbu koja bi na neki način bila da postoji drugo rješenje, a to je da se prije svega napravi određeni žalbeni postupak u drugom stupnju. proteklom čitanju znači u prijedlogu zakona koje smo imali, imali smo povjerenstvo ali ono jednostavno nije moglo opstati jer nema takvu ovlast da bi moglo takve odluke donositi. Ja vjerujem da će i upravni postupak biti dovoljno brz da može ovo riješiti. To ne znači nužno da treba trajati tri godine, ali ću doći do onoga da što najviše naravno sve muči a to je glava 3 ovoga zakona i članci koji govore o tome na koji način dolazi do brisanja iz evidencije. Brisanje iz evidencije naravno moram napomenuti da je privremeno odnosno da može biti privremeno. Netko može kasnije ponovno dokazati pravo na svoje prebivalište ali to nije tako jednostavna stvar niti se može tek tako jednostavno donijeti odluka nekoga izbrisati ili iskoristiti. Vrlo precizno je napisan postupak šta znači terenska provjera, kako se provodi i vrlo točno određeno na koji način mora postupati i donijeti rješenje nakon nedvojbeno utvrđenih činjenica da netko ne živi na toj adresi. A to nije baš tako jednostavna stvar. I upravo u tim upravnim postupcima će se pokazati da li su te terenske provjere imali sve svoje opravdanje ili nisu odnosno da li je postupanje onog nadležnog tijela, a to je konkretno MUP bilo ispravno. Oko diskriminiranja moram reći da brojke koje smo čuli i koje je gospodin Vinković spominjao uopće neću ulaziti u njih jer on nije bitan jeli to 10600 ili više ljudi. Radi se o tome da naš Ustav itekako govori o tome da su svi jednaki pred zakonom ali ima i ona odredba ako zakonom nije drugačije određeno. baš to i piše ovdje to znači da je potrebno zakonom odrediti da postoje određene grupe ljudi i one su vrlo ograničene. Točno je napisano na koga se te odredbe odnose i točno je određeno u kojem roku to moraju napraviti. Nakon godinu dana ukoliko se to ne bude napravilo u istom su statusu kao i svi drugi građani RH. Tako Tako da unaprijed kažem da što se tiče amandmana koji su tražili i definiranje da to bude puno duži rok, da se odnosi na kompletan program povratka, a to bi podrazumijevalo ne samo stanovanje nego i kad se stvore uvjeti za normalan život pod tim uvjetima. To ipak nismo mogli prihvatit radi toga što smatramo da je prebivalište prije svega vezano uz mjesto u kojem se čovjek naseli. Cilj zakona je prije svega uvođenje reda u pitanje prebivališta, boravišta, a ne glasanja. Ja bih vas molio da ne svodimo ovaj zakon samo na to iz razloga šta problemi nastaju i kod popisa birača što je točno, ali jednako tako i oko izdavanja javnih isprava s netočnim podacima, nemogućnosti pronalaska osoba koje se nalaze na određenim adresama i tako da ta evidencija ne služi samo radi uređenja spiskova birača što smatram da je izuzetno važno, ali naše nastojanje da se ovim zakonom šta je moguće više stvarno stanje nastanjenih građana na određenom mjestu zaista uskladi, odnosno da evidencije odgovaraju stvarnom stanju što je god to moguće bolje. Također, nitko s ovim zakonom nije imao namjeru uskratit bilo kome nešto što je imao jer nitko nije imao pravo na to da bude prijavljen na mjestu gdje ne živi ili ako hoćete onda ja to mogu reći da, točno je, treba uskratit onome tko ne živi, tko nema prebivalište, tko ne živi tamo treba mu uskratit mogućnost da crpi prava koja onda iz toga proizlaze. Drugo, nitko nije imao namjeru radit bilo kakvu štetu prema građanima, posebno izdvajajući ili diskriminirajući billo kojeg hrvatskog građanina na način da se tu radi sad o građanima hrvatske nacionalnosti apsolutno ne. I mislim da je važno istaći isti položaj za sve građane Republike Hrvatske u svim dijelovima ovog svijeta. Ja bih još morao reći da tu nisu stvari tako jednostavne. I ja bih možda mogao imat želju da glasam u nekom drugom gradu zato što mi se to sviđa ili što volim taj grad ali to nije moguće radi toga što je moje prebivalište u ovom gradu. Tako da i pitanje naših državljana koji žive u Kanadi, ulažu ovdje, imaju kuće, naravno da njima nitko ne uskraćuje njihovo pravo da kao hrvatski državljani glasaju za Hrvatski parlament ali nemaju prebivalište pa će onda za razliku od gospođe Tomašić koja se odlučila za drugačiju stvar, ona danas ima svoje prebivalište, glasa lokalno ovdje, ne u Kanadi. A oni koji su ostali u Kanadi glasat će naravno za svoga gradonačelnika tamo gdje jesu, a nitko im ponavljam ne uskraćuje pravo da glasuju za parlamentarne izbore u Republici Hrvatskoj, naravno za listu za dijasporu. Što se tiče državnih službenika i njihovih obitelji, moram dodat onu rečenicu koju vidim da ne primjećujete, po službenoj dužnosti koji odlaze na rad u inozemstvo. Prema tome, to iz razloga i tu smo prihvatili primjedbu Ministarstva vanjskih poslova sa onim što je inače definirano kod nas tko čini obitelj, tako da gospodine Buriću bez obzira što ste rođak ili nećak veleposlanika nemate tu mogućnost da ne morate prijavljivat prebivalište jer je kod nas definirano šta je i time je ta grupa zaista privilegirana ali ne bez razloga. Nalaze se u evidenciji svih naših državnih službenika koji odlaze u diplomatske misije, odnosno na posao koji uobičajeno traje i više od godinu dana. Šta se tiče osobnih iskaznica i svega ostaloga koje bi trebale biti podijeljene svakome, moram reći da finale ovih mojih poruka koje sam rekao ovdje, mislim da imaju za cilj da nastavimo maksimalno približit stanje u evidencijama, u registrima pa i onome što se bude odvijalo stvarnom stanju na terenu da terenske provjere moraju biti ozbiljno odrađene da bi neko bio odjavljen, da u postupku pred hrvatskim sudom može se ponovo vratit naravno nazad u takvu evidenciju ukoliko se utvrdi da podaci nisu točno utvrđeni. I ja bih zaista se zadržao na tome da ovako ozbiljan zakon nam pruža priliku da riješimo nešto šta je važno i da njegovi ciljevi nisu svedeni zaista samo na pitanje glasanja već i red u mnogim drugim područjima koji će nam pomoći. Zahvaljujem se svima onima koji su i u prvom i drugom čitanju u svojoj raspravi dali svoj doprinos koje smo veliku većinu, odnosno najveći dio kako ste i sami rekli ugradili ovdje unutra. Inače ovaj zakon je donijela i raspravila Vlada Republike Hrvatske jer centralni komitet gospodine Buriću više ne postoji. Hvala. **Stazić, Nenad I time je rasprava o tekstu zakona završena pa ćemo glasovat kad se za to steknu uvjeti.